Ivan (HDZ)** Pa prelazimo na točku 5. - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri organizaciji sjevernoatlantskog ugovora, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 480.

objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obranu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Željko Goršić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedavajući, uvažene gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Sve vas lijepo pozdravljam. Eto nakon što je postala punopravna članica NATO-a sa 01. travnja 2009. godine od RH očekuje se da postane strankom određenog broja međunarodnih ugovora koji čine pravnu stečevinu NATO-a. Uz već usvojeni Sjevernoatlantski ugovor, sporazum između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga i Protokol o pravnom položaju međunarodnih vojnih zapovjedništava uspostavljenih na temelju Sjevernoatlantskog ugovora da bi postala strankom sporazuma u pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora koji je od iznimne važnosti kako za djelovanje NATO-a tako i za djelovanje država kao novoj državi članici NATO-a nije potrebno prethodno odobrenje Sjevernoatlantskog vijeća. Republika Hrvatska je kao nova članica NATO-a izrazila svoj pristanak biti njime vezana potpisivanjem nakon čega slijedi polaganje isprave o ratifikaciji. Potvrđivanjem Sporazuma o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora RH će ispuniti unutarnje pravne uvjete za primjenu odredbi sporazuma koji uređuje pravni položaj misija i predstavnika trećih država pri organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora. Sporazumom se uređuju imuniteti i povlastice koje na državnom području na kojem organizacija Sjevernoatlantskog ugovora ima svoja zapovjedništva uživaju misije trećih država i pripadnici njihovog osoblja te imuniteti i povlastice koje uživaju predstavnici uživaju predstavnici trećih država u privremenim misijama. Za provedbu ovog zakona ne zahtijeva se nikakvo dodatno osiguranje financijskih sredstava već je one su osigurane kroz redovne aktivnosti Ministarstva obrane i koristiti će se sredstva iz državnog proračuna namijenjena radu Ministarstva obrane i Oružanih snaga. to. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa, potpredsjednik. Prosim lijepo da ne bi bilo poslije problema. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine državni tajniče, uvaženi tajniče ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Na početku naše rasprave želimo reći da će donošenjem predloženog zakona, odnosno potvrđivanjem predmetnog sporazuma RH kao punopravna članica NATO-a stvoriti još jedan u nizu od okvira za provođenje standardiziranih pravnih stečevina NATO-a. Na taj način će stvoriti pravni okvir za interoperabilnost ministarstvima obrane i snagama ostalih država članica NATO-a na područjima koja su uređena spomenutim sporazumom. Evo nastojat ćemo i obrazložiti razloge zbog kojih podržavamo predmetne tekstove. RH kao punopravna članica NATO-a potvrđivanjem prethodnih kao i ovog sporazuma dokazuje da na međunarodnom planu postaje bitan partner. Na taj način se formalno pravno primjenjuju ista pravila na položaj misija i predstavnika trećih država članica NATO-a na državnom području Republike Hrvatske odnosno pripadnika Republike Hrvatske na držanom području država članica NATO-a. Predmetni tekst sporazuma koji se za države članice NATO-a primijenio od 1994. godine je bez nametanja interesa i volje i neke od strana, a smatramo ga i formalno pravnim okvirom za suradnju između Republike Hrvatske i ostalih država članica NATO-a na temelju kojih će se razvijati i usklađivati interesi i druga pitanja predviđena ovim sporazumom.s Slijedom navedenog nadamo se da će na ovaj način olakšati rad našim nadležnim tijelima posebno Ministarstvu obrane Republike Hrvatske s partnerima iz država članica NATO saveza. Također nadamo se da će se skoro donijeti novi set dokumenata kao što su koncept potpore Republike Hrvatske snagama zemljama partnera, ponude infrastrukturnih objekata oružanim snagama drugih zemalja na teritoriju Republike Hrvatske, katalog sposobnosti za Republiku Hrvatsku, te drugih koji proizlaze iz preuzetih obveza u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima kojima Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora, uvelike doprinijeti olakšanju provedbe obaveza nadležnih tijela iz Republike Hrvatske. Pri tome vjerujemo da će od strane predstavnika Vlade uključujući i Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage, te druga nadležna tijela biti stvorene sve pretpostavke da spomenute dokumente sukladno odredbama Zakona o obrani i možemo donijeti. Klub Hrvatske seljačke stranke iz svega navedenog podržati će prijedlog ovog zakona. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub HNS-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Vrlo kratko. Klub Hrvatske narodne stranke dakako će podržati ovaj prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora i možda samo reći zbog onih koji nas slušaju i prate. Kao što smo u procesu približavanja morali se harmonizirati i uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije, u ovom slučaju sada radimo sličan proces i kada je u pitanju NATO, odnosno najprije smo morali zadovoljiti određene političke i vojno-tehničke karakteristike, a onda smo sada jasno u položaju da se usklađujemo i sa pravnom stečevinom NATO-a. Ovo je jedan takav dokument kojega danas ovdje ratificiramo. Vjerujem da neće biti nikakvih poteškoća. To je uobičajena forma da se i onim državama koje su potpisale partnerstvo za mir da praktički isti status, odnosno ista prava kada sudjeluju u sastancima i raznim drugim dogovorima u okviru NATO-a. Pošto se ovo radi o hitnom postupku, to znači prvo i drugo čitanje, onda bi možda mogli iskoristiti ovu priliku jer od prvog čitanja imamo pravo načelno razgovarati nešto šire o samoj temi. Nadam se da će mi potpredsjednik zato dozvoliti samo jedno pitanje. smo mi vjerojatno posebno zainteresirani za položaj Makedonije koja je potpisala partnerstvo za mir koje nažalost je opstruirana od strane Grčke, samo zbog njenog imena. Ne zbog vojno-tehničkih, političkih i drugih razloga. I mene dakako zanima kako se hrvatsko predstavništvo, odnosno hrvatska misija glede toga problema odnosi? Da li se mi aktivno zalažemo da se ta blokada blokada Grčke u biti digne, da se slomi, jer je to apsolutno besmisleno. Jer i mi smo bili u sličnoj situaciji vezano uz niz prigovora međunarodnih institucija na na Hrvatsku. Neke su bile opravdane, ali nažalost veliki dio potpuno neopravdan. Evo ovih dana vidimo žrtve određene politike, ja bih rekao u odnosu na našu zemlju vezanu uz to da neke države ne žele dignuti blokadu vezanu uz neka neka poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom. Mislim da moramo biti krajnje objektivni. Sada smo punopravna članica, sada imamo pravo glasa, sada imamo pravo jasno i vrlo otvoreno govoriti o poteškoćama koje ima i NATO, a kojih ne bi smjelo biti. Evo zato bih molio da nam predstavnici Vlade na tu temu kažu nekoliko riječi, obzirom da je to sve skupa vezano u širem kontekstu uz ovo o čemu danas raspravljamo. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Ne. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kada se zato steknu potrebni uvjeti.